във Вашето изказване дълго и подробно описахте макрорамката на бюджета, всичките нейни несъвършенства, но не засегнахте по никакъв начин това, което предлагаме от БСП, а именно как ще стимулираме българското производство, по какъв начин българското производство ще се реализира и най-вече ще защитим интереса му именно през бюджета. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Бонев. Втора реплика? Не виждам. Заповядайте, господин Данчев, за дуплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Бонев, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз наистина благодаря за тази реплика, защото бях прекъснат и не можах да доразвия това, което исках да кажа. Всъщност на някои от колегите тук в залата това мое изказване прозвуча като изказване за първо четене, но логиката логиката му беше свързана с това, че някои от предложенията, които правим ние от БСП, са свързани, не са отделни числа, не са част от някакъв счетоводен баланс, а са част от една обща рамка, от една обща философия на бюджетната ни политика. В тази философия много важно място заемат държавните инвестиции. Неслучайно аз направих един преглед на това, което се случва в последната една година в нашата икономика, за да покажа, че рискът от допълнително намаляване на частните инвестиции в нашата икономика е съществен. Именно затова тук ролята на държавата при стимулиране на икономическия растеж чрез свои инвестиции е изключително важна. Затова ние от БСП предложихме и предлагаме в този в този бюджет да бъдат заделени допълнителни средства в размер на 800 млн. лв. в рамките на един национален инвестиционен фонд, в това число 300 млн. лв. за допълнително стимулиране на икономическото развитие на Северозападна България. Но, пак казвам, предупрежденията за забавяне на глобалната икономика нарастват, а в бюджета не са предвидени буфери за сценарий, при който приходите спадат и се налага държавата да компенсира със своята активност липсата на такава в частния сектор. Между другото, в наскоро публикуван доклад на една рейтингова агенция се казва, че до 2022 г. повишаването на инвестициите ще изостава спрямо вдигането на текущите разходи, в частност на тези за заплати. В дългосрочен план за мен такъв процес предполага създаването на добра или поне на предвидима среда, в която частният сектор да инвестира, или потенциалният икономически растеж ще започне да се ограничава. Именно затова са необходими допълнително средства, които да стимулират икономическото развитие, но тъй като тази задача наистина е комплексна, няма как да не се обърнем към мерките за намиране на решение за проблемите с демографската ситуация в страната. Това беше другата част от моето изказване, на която, надявам се, сте обърнали внимание. Затова в този бюджет ние предлагаме допълнителни стимули за работещи родители, като гарантиране необлагаем минимум от 500 лв. месечно за всяко дете ненавършило 18-годишна възраст. Също така предлагаме освобождаване от данък върху доходите по трудови правоотношения на лицата до 26-годишна възраст. Всичко това са мерки, които целят да стимулират така или иначе вече задъхващия се и прегряващ пазар на труда, защото няма как да не стимулираме развитието на хората, на трудещите се и да очакваме, че пазарът на труда у нас някак си

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Вземам думата, за да мотивирам предложението, което направихме с господин Юлиан Ангелов и което касае минимална държавна помощ за три организации, които са в челото на тези, които защитават българската национална кауза, наречена Тракия и Македония. Става дума за Съюза на тракийските дружества в България, Научния македонски институт и Българското сдружение на родовете в Македония. Тези три организации имат основно научна, културна и просветна дейност. Плод на тази дейност са значими научни проучвания, издаване на книги, запазване на фолклора, народни обичаи в тези области на тогавашна България, за съжаление, поставяне на паметници, бюстове, паметни плочи. Мога да Ви кажа, че преди две седмици на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Петко войвода“ беше поставен един много много хубав паметник на Капитан Петко войвода, който е отправил своя взор към Западна Тракия – тази изконна българска територия. Тези организации са регистрирани като граждански сдружения и ние предлагаме минималната държавна помощ да премине през бюджета на Министерството на културата. Трябва да Ви кажа, че до миналата година имаше такава помощ в същите малки размери, но поради някои нормативни изисквания днес се налага да направим с господин Ангелов това предложение. Мисля, че България трябва да защитава своята кауза – Тракия и Македония, и мисля, че трябва да я подкрепим, още повече че средствата са пренебрежимо малки. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Йорданов. Реплики? Не виждам. Следващото изказване е на господин Богдан Боцев. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, колеги! За поредна година бюджетът, предложен от правителството, е копие на бюджета от предходната година в него, освен че са заложени повече средства в някои от секторите, което е логично заради повишението на брутния вътрешен продукт, няма реформи в нито един от тях. В образованието например имаме увеличение на заплатите на учителите, което ние подкрепяме, но това не е реформа и не води до повишаване на неговото качество. В здравеопазването има отново повече средства, но също без никаква реформа – фалиращи болници, протестиращи медицински сестри, липса на млади лекари и медицински специалисти. В социалната сфера за пореден път имаме замразяване на разходите. Надяваме се поне да подкрепите нашето предложение за повишаване на заплатите на социалните работници, Нашите предложения съдържат реформи в три от основните бюджетни сектори: публичните финанси, социалната сфера и здравеопазването. Предлагаме една десета от данъка върху добавената стойност и една пета от данъка за облагане на доходите на физически лица да постъпват в бюджета на общините. Това е реална стъпка в посока на финансовата децентрализация на българските общини. Предлагаме намаляване на ДДС за лекарствата в размер на 9%, на хляба, млякото и другите основни хранителни продукти в размер на 5%. Според нас това ще намали цените на лекарствата, ще намали частта от цената, която която плащат пациентите. По отношение на храните мярката, която предлагаме, ще доведе до намаляване на техните цени, но това ще е и стимул за развитие на българското производство. Предлагаме първа стъпка към семейното подоходно облагане – намаляване с 50 лв. от данъка за всяко дете, който дължат неговите родители. Предлагаме доходите на младите хора до 26 години да не се облагат с данък за облагане на доходите на физическите лица. Предлагаме замяна на плоския данък с прогресивен подоходен данък. В социалната сфера предлагаме еднократна помощ в размер на 6500 хил. лв. при раждане на второ и трето дете. Предлагаме да се увеличи помощта за майките студентки от 2880 лв. да се увеличи на 6500 лв. В здравеопазването предлагаме повече средства за достъпа за лечение в отдалечени и труднодостъпни райони, но най-важното е болниците да не са търговски дружества. В образованието предлагаме безплатни учебници до ХII клас, а също така отпадане на таксите за детски ясли, детски градини и детски кухни. По отношение на бизнеса и развитието на регионите нашите предложения са свързани със създаването на национален инвестиционен фонд и фонд за развитие на Северозападния регион. Нашите предложения целят България да постигне по-висок икономически растеж и една голяма част от населението да почувства подкрепа и грижа от страна на държавата. Надяваме се да подкрепите поне част от нашите предложения, с които да подобрим живота на българските граждани. Благодаря, уважаеми господин Боцев. Реплики? Не виждам. Давам думата на госпожа Лечева. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, Уважаема госпожо Министър! Съжалявам, че тук липсва министърът на спорта, пък дори и министърът на финансите. Уважаеми дами и господа, предлагам Ви една изключително важна и отговорна тема за дискусия и дебат в Народното събрание, когато обсъждаме бюджета на България – тема, политика, свързана със здравето на българските деца и здраве чрез спорт. показва доклад) и това е програмният формат на бюджета, който представя и предлага правителството на управляващата коалиция, който е в рамките на 75 страници. Това са всички онези програми и областни политики, които предлага правителството. Основната цел, основната мисия на този бюджет е цялостна реформа на българския спорт, като се насърчава укрепване на здравето чрез двигателна активност, физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност. Прави впечатление, че в последните няколко години, макар нарастването на брутния вътрешен продукт да е налице и да процентното съотношение на бюджета за спорт намалява. Ще Ви кажа, че за последната година и прогнозната стойност на бюджета за 2020 г. е 0,069% от брутния вътрешен продукт. Само за сравнение ще Ви кажа, че в страните, към които ние сме се насочили да стигнем техния среден стандарт на развитие и качеството на живот, бюджетът за спорт е в рамките на процент, процент и половина. А днес не можем да достигнем последните години и отстъпваме от десетата на единицата като процент от брутния вътрешен продукт. Ще Ви кажа и смея да твърдя, че правителството го е отбелязало като факт – недостигът и недофинансирането на определени сектори, а 70% от сумата, която се заделя за спорт в България, се отделя за спорт за високи постижения. Знаете, че спортът за високи постижения е функция за развитието на спорта за всички или на спорта за подрастващите, спорта за всички учащи и млади хора. Предлагам това, което е предложено и в новия закон за спорта в чл. 132, ал. 1 – постановление на Министерския съвет, което определя минималните диференцирани размери на паричните средства, които се отделят за спорт за всяко дете в детска градина, за всеки ученик в предучилищна и училищна форма на обучение, за всеки студент във висше учебно заведение и за всеки курсант, и за всеки курсант, дава възможност на всяка детска градина, всяко училище, всяко висше учебно заведение да има собствен, самостоятелен бюджет, който може да се разходва за спорт, за спортна дейност, за спортни пособия, за за спортни уреди и за спортни съоръжения – една изключително важна инвестиция в нашите деца. За съжаление, това постановление не е актуализирано от далечната 2006 г., вече 13 години. Тринадесет А знаете, че са се увеличили цените на спортни съоръжения, на спортни продукти, баскетболни и футболни топки и така нататък, може да изброяваме безкрай.

милиона и двеста хиляди са една сума, с която всяко дете ще разполага за спорт за цялата година. Ще Ви кажа за какво става дума тук. Големите училища, които разполагат и които имат по хиляда ученика, имат добра възможност за развитие на спорт с тези средства, но малките училища в малките населени места са най-страдащи, те са най-зависими от актуализацията на това постановление. Надявам се, че тук няма да има политически предразсъдъци, а спортът като възможност може да ни обедини в тази зала, така че да подкрепим това предложение, което предлагаме: актуализация на това толкова важно постановление на Министерския съвет за всяко българско дете и всеки млад човек. Благодаря Ви.

Обръщам се и към моята съгражданка госпожа Менда Стоянова, защото не виждам финансовия министър. Като председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Ви призовавам искрено да подкрепим това предложение. Става въпрос за Постановление на Министерския съвет № 129 от 2000 г., което е за определяне на диференцираните размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. Колеги, забележете, това са 2 лв. за дете от детска градина, 3 лв. за ученик, студент и курсант годишно. Тези средства се използват за детските градини, училищата и висшите учебни заведения за спортни уреди, забележете, за спортни уреди и пособия за спортно-състезателна дейност. Искам да подчертая, че от 2008 г., колеги народни представители, обърнете сериозно внимание – цели 11 години, тези средства не са променяни!

са приемали Националната стратегия за развитието на физическото възпитание и спорт 2012 – 2022 г., в която е заложена оперативна цел

е само от 3200 млн. лв. Колеги, всички говорим, че децата са с наднормено тегло и трябва да спортуват. Нека да помислим за тяхното здраве.

добри приятели.“ Е, как да не бъдем добри приятели към нашите собствени деца? Как да не бъдем такива добри приятели?!

госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми колеги народни представители! Един от най-важните коментирани въпроси е въпросът за капиталовите разходи на общините, тъй като чрез тях се реализират много от политиките, които хората поставят ежегодно пред ръководствата на общините, в това число общинските пътища и общинската пътна мрежа. Едно от условията за намаляване на демографския срив, една от подходящите политики е подобряване на общинската пътна мрежа, тази инфраструктурна свързаност между селата и малките градове, от една страна, и с близките икономически центрове, от друга. От анализ на Института за пазарна икономика се вижда, че миграцията не е голяма и хората се задържат в селото и малкия град, когато има и лесна връзка с близкия голям град, в който работят и пътуват ежедневно. Тази ежедневна трудова миграция осигурява доходи, които се харчат в родното място, и това поддържа селото и малкия град жив, поддържат се най-необходимите услуги, развиват се културата, търговията и така нататък. Тази мобилност е ключова и към забавяне процеса на обезлюдяване. Общинската пътна мрежа е с дължина почти колкото републиканската пътна мрежа, но ресурсът, който се отделя чрез държавния бюджет е изключително малък. Кметовете освен да поддържат общинската пътна мрежа, трябва да поддържат и 57 хил. км улици, тротоари и други части от линейната инфраструктура. От 19 500 км около 6 хил. км са в много лошо състояние, 7 хил. км са в лошо и само 6,500 км са в добро състояние. Това говори много за за това каква трябва да бъде държавната подкрепа. Отварям една скоба тези реконструкции, ремонти и поддръжка на пътната мрежа, могат да бъдат финансирани от общините, освен от държавата, но техният ресурс е изключително малък. Приходите на местните администрации от данъци у нас са над два пъти и половина по-ниски от средните стойности за Европейския съюз като съотношение към брутния вътрешен продукт. Другото, на което искам да обърна внимание, е това, че сме царе на приемане на документи от много страници, които да не се изпълняват.

до 2015 г. е изпълнена на 10%, а тази, която е от 2016-а до 2025 г. се изпълнява незадоволително. Подобряването на що-годе добра инфраструктура на местно ниво осигурява по-добър достъп и до здравните услуги. Средствата по кохезионните политики на Европейския съюз достигат до всички малки населени места. Целта на тези политики и на отделените средства е да дадат шансове за сближаване на регионите, но ако искаме истинска кохезия, собствената ни държава трябва да отделя много повече средства в това отношение. този контекст е и изпълнението на целенасочената програма за развитие на Северозапада, на пограничните и граничните райони, на Родопите и на Странджа-Сакар, която трябва да даде тласък на около 235 общини в това отношение. Ресурсът обаче, който е предвиден по тази програма – около 400 млн. лв. на година, не се изпълнява, а се предоставят средства от държавния бюджет не повече от 100 млн. млн. лв. Аз мисля, че този въпрос е сериозен. Предложението на БСП в това отношение е добро.

След това господин Кутев.

Северозападна България стана нарицателна като най-бедния и изостанал регион не само в България, а и в Европейския съюз. Той тотално обезлюдява и изостава драстично по много показатели. Присъединявам се към колегите, които говориха от областите Видин и Враца. Ще дам няколко показателя за област Монтана като народен представител от тази област: брутният вътрешен продукт, заплатите и доходите в област Монтана са най-ниските за България, в същото време безработицата е най-висока. Монтана е с най-ниската икономическа активност до момента и с най-малко привлечени чуждестранни

а реално цифрите сигурно са повече. Най-застаряващото население на страната, с най-ниска раждаемост. В областта има недостиг на лекари специалисти. Резултатите на учениците, които завършват средното си образование и полагат матури по български език и литература, С най-ниското покритие сме в кадастрално отношение на кадастралната карта на България. Искам да Ви кажа, че имаме региони, които изчезват от картата на България. Монтана е една от малкото области, в която няма висше учебно заведение, или поне филиал на такова. За съжаление, Народното събрание и в предишния бюджет не прие да бъде създаден фонд за инвестиции или подпомагане на слабо развитите региони в България. Поради тази причина на 7 октомври тази година беше създадена гражданска инициативна група, която започна да събира подписи с предложение да бъде създаден такъв национален инвестиционен фонд за подпомагане на Северозапада. Затова прегърнахме идеята и я предлагаме в нашия алтернативен бюджет със сумата от 300 млн. лв., която ще бъде първоначалната инвестиция, и държавническото отношение по отношение на такива слабо развиващи се региони в България. Искам да призова всички народни представители да подкрепят това наше предложение

госпожо Председател, уважаеми колеги! В публичното пространство преди време излезе едно обобщение от страна на госпожа Менда Стоянова, че Проектобюджетът за 2020 г. е повече от същото. Внимателният преглед на цифрите – консолидирано и отделно по министерства, не ни дават основание да припознаем този извод, а по-скоро да направим друг извод,

структурните проблеми в българската икономика, съчетани с номиналното увеличение на приходите в държавния бюджет, но не и реалното увеличение, не дават възможност за ускорен ръст на българската икономика, а по-скоро за един срамежлив, но изключително удобен публичен ръст от около 3%, който е крайно недостатъчен за догонване на онези държави от Европейския съюз, към които ние се стремим и които, между другото, са наши основни търговски партньори. В глобален план заплахите за световната икономика са твърде много. Няма да ги изброявам, известни са на всички ни. Липсата на бюджетен дефицит само на пръв поглед изглежда успокояващо, но анализът на цифрите подсказва, че в края на 2020 г. навярно отново ще имаме едно безконтролно харчене на огромен ресурс, който може да надмине и рекорда от тази година – близо 3 млрд. лв. без правила и без одобрение на Народното събрание. Един съществен въпрос, който заслужава вниманието на всички ни, е тази мантра за финансовата децентрализация на българските общини, на всички онези региони, от които ние идваме, и в които работим постоянно и се сблъскваме с изключително голям брой проблеми, повечето от които корелират в ограничените финансови възможности на българската община. Пътната мрежа, която поддържат българските общини, е 20 хил. км с по-малко от 100 млн. лв. Уличната мрежа е близо 60 хил. км, а тротоарната и ВиК мрежата е над 90 хил. км. Ресурси за поддръжката на всичката тази инфраструктура няма, тъй като българската община съгласно действащото законодателство, не може да разходва повече от 12% от държавните трансфери. Ето защо, ако ние като политици нямаме консенсус, че трябва да оставим на българската община по-голяма част от данъците, които ние събираме, няма как да очакваме да изгладим регионалните различия, нито пък можем да спрем тенденцията от последните години за свръх концентрация на българското население в три до пет големи развити града и обезлюдяването на цели региони в България, превръщането им в региони, които са преминали точката на незавръщане. Няма нужда да давам примери със Северозапада, като и Североизтокът се е отправил към бездната. Ето защо този бюджет не ни предлага никакви реформи, а структурните проблеми стоят и в здравеопазването, и в образованието, и в публичния сектор. Анализът на над 1000 одитни доклада на Сметната палата за последните 20 години показват неефективно разходване на държавни средства във всички сфери, непрозрачност, неяснота на критериите или липса на такива.

но големият проблем е за ефективността на разходването на тези средства и докато не реформираме нереформираните сектори в България, колкото и да са средствата, те никога няма да достигат до крайното си предназначение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ламбев.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Разбира се, че бюджетът, както сме свикнали да го мислим, е ключов закон за държавата, защото в края на краищата през него се фокусират всички политики. И аз съм убеден, че ние така и трябва да го мислим. Всяка една политика, проведена или непроведена, има отражение в тези стотина страници, които стоят пред нас и които ще гласуваме днес и утре. Именно затова за мен беше важно да си дадем сметка всъщност какъв е този бюджет и какво правим с него, отговаря ли на това, което в момента българските граждани очакват от Народното събрание и от политиците в България? С риск за втори път да повторя едно и също нещо, за мен една от основните думи, които в момента българското общество усеща с фибрите си, са неравенствата и несправедливостта. Това са неща, които според мен стоят в основата на всякаква форма на обществена организация в момента. Дали те преминават в протести, по какъв начин хората оценяват кой е носител на неравенството, по какъв начин оценяват кой ще го изведе от неравенството и дали има политически сили, които да отговарят на виждането му – това е съвсем друг въпрос. Въпросът е, че усещането, че животът в България е несправедлив и че ние имаме огромни неравенства в обществото, което се потвърждава от цялата статистика, между другото, и от всички възможни сравнителни показатели, е факт. Затова за мен основният проблем тук е дали този бюджет отговаря на основните проблеми, които стоят пред обществото. Тоест по някакъв начин намалява ли неравенствата и по някакъв начин намалява ли усещането за несправедливост в обществото? Това според мен е ключовото, за да разберем дали е адекватен бюджетът. За мен въпроси като преразпределението през бюджета, като например прогресивното данъчно облагане, като нивото на косвените данъци, като ориентирането на разходите – това са ключови въпроси за съвременното общество. Те показват до каква степен държавата може и е в състояние да изиграе своята роля на регулатор. Дали това, което ние предлагаме с бюджета, отговаря на това, което всъщност очакват българските граждани и което ние като политици трябва да им предложим? Дали Народното събрание отговаря на изискванията на времето си с това, което прави? За мен отговорът е абсолютно ясен. За мен е ясно, че хората в България в момента искат промяна, а единственото, което ние им даваме, е още от същото. Не ние – Вие им го давате. Хората искат друг начин на разпределяне. Те искат друга роля на държавата. Те искат друга динамика на развитие на икономиката. Това, което Вие им давате, е повече от същото. И това е проблемът на този бюджет. Ако ние продължим в това Народно събрание или в следващото още няколко години да вървим по същата скала на това да не променяме общата картинка, а да си държим на нещата, които Влади Горанов ни обясняваше преди известно време, резултатите ще бъдат драматични за всички ни, защото усещането за нуждата от промяна, усещането за неадекватност на политическата система има конкретни измерения. И тези измерения стоят в живота на гражданите, които ни оценяват през цялото време. Затова те системно ни мислят за неадекватни, защото решенията, които имаме, не отговарят на идеите, които те имат за това как да се развива животът им. Това зависи от нас. Ние като политици сме онази връзка на гражданите с реалността, с политиката, с това по какъв начин се променя животът, която може да им даде перспектива или да не им я даде. Това, което правите с този бюджет, е повече от същото, което ще рече никаква промяна. Продължим ли в същия дух, по-скоро – продължите ли, защото Вие представлявате властта в момента, това, което ще срещнете, е съпротивата на гражданите оттук нататък. Засилваща се. Дали гражданите ще формулират точно кой е виновен, дали ще насочат гнева си точно към някой от Вас или към всички заедно – това е съвсем друг въпрос. Въпросът е, че ако имаме малко разум на политици, ще променим подхода, а с този бюджет не го променяме.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър! Уважаеми господин Министър, ще помоля за малко внимание, защото имам конкретен въпрос към Вас, към Вас, ако можете да ми отговорите. Няма да правя предложение или да защитавам нашите предложения, колегите го правят достатъчно аргументирано и професионално. Имам към Вас един въпрос в следния аспект. Много добре знаете, че с продължаване на възможността въглищните централи да работят, България пое ангажимента да либерализира електроенергийния пазар, което на практика ще доведе до увеличаване на цената на електроенергията за населението с около десетина до 20% – въпрос, който КЕВР ще изчисли, но там са процентите. Въпросът, който задавам, е: какво има предвидено в бюджета за покриване на така наречените разходи за енергийно бедни? Не говоря за социално слаби, не говоря за тези помощи, които в момента се отпускат, а говоря за онова, което трябва да гарантира държавата на енергийно бедните. По много различни критерии, но този, който е на Световната банка и чиято стратегия ние следваме при либерализацията на пазара, енергийно бедни са тези, които плащат за енергия над 10% от своите доходи. По скромни сметки, които са правени от експертите при най-различни методологии, броят на тези хора като процент варира между 20 и 30% от населението на страната. Става въпрос за един финансов ресурс, който не го виждам в бюджета и с който не знам как Вие ще се справите, когато се наложи да започнат да се изплащат такива помощи. Въпросът ми, господин Министър, е: какво мислите и каква е политиката, която сте заложили в бюджета по този проблем, който касае

Уважаема госпожо Председател, госпожо Министър, уважаеми колеги! Ние – колегите от Северозападния район, сме в ролята на нашия колега от Римския сенат Марк Порций Катон Старши с неговите думи: Картаген трябва да бъде унищожен.

Искам да дам два сериозни довода за това наше предложение за фонд от 300 млн. лв. Първият довод е малко неикономически. Има внесени в парламента подписи на над 2000 граждани, които застават зад този фонд. В момента се извършва процедурната проверка по ЕСГРАОН и ще бъдат докладвани в комисиите. Твърдото и ясно желание на тези над 2000 човека от Северозапада е да има такъв фонд и те са го обосновали с мотиви. Вторият ми довод, господин Министър и уважаеми колеги, е доста по-сериозен и той иска да подпомогне и Вашето решение за подкрепа, и подкрепата на финансовия министър относно следното. През 2015 г. Националният център за териториално развитие по поръчка на Министерския съвет прави и финализира Целенасочената програма за развитие на четири региона – на Северозападния, на Родопите, на Странджа и на полупланинските и планински слаборазвити райони. Имайте предвид, че тази програма има абсолютно всичко в нея, тя е добра. Има стратегии, същност, цели, задачи, индикатори, обхват, обаче, за съжаление, тя е мъртва програма. Ние искаме чрез нашето предложение да направим работен инструмент – инструмент, който да прилага тази програма. Защото, колеги, вижте в Целенасочената програма как изглежда България: 149 български общини, 30% от населението и 54,5% от територията е обхваната от тази програма и е обявена за райони и хора, които живеят в изостанали райони. Или иначе казано, повече от половината български общини всеки трети българин и половината от територията се намира в изостанал район. Така че предизвикателството е много голямо. Най-ярко това е изразено, разбира се, в Северозападния район. Става въпрос за пет области, 51 общини и 646 населени места – отворете Целенасочената програма. Те са обявени за обезлюдяващи райони. Нямаме право да не предложим такъв инструмент, който да преодолее депопулацията и демографските проблеми. Смятам, че без да променяме Целенасочената програма за развитие на тези слабо развити райони, ние ще съберем подкрепата не само на тези над 2000 човека, които постоянно се увеличават като подписка, а и на нашите колеги от всички парламентарни групи. Не знам дали е лошо, дали е случайност или просто е едно добро следване на логиката, но тази целенасочена програма и тези мерки бяха заложени и в Програмата на правителството 2014 –2018 г. Аз не виждам нищо лошо, без да политизираме въпроса, да има приемственост в мерките. В заключение ще Ви кажа, уважаеми господин Министър на финансите, уважаеми колеги, имаме и план за действие към Целенасочената програма, имаме разписани мерки, имаме и цифри, имаме числа, имаме суми: Цел № 1 – съживена икономика; Цел № 2 – укрепен човешки ресурс, и Цел № 3 – инфраструктура и екология. Извинявайте, но става въпрос за около 5 млрд. лв., които държавата е обещала целенасочено да вложи в този регион, по тези три целеви стратегии, групи или сектори. Така че отговорността ни е изключително висока, изключително сериозна и аз се надявам, че Вие ще чуете нашия призив по отношение и на нови инвестиции, на социален капитал, на икономическа среда, на привличане на млади хора и инвестиции в цялостна

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Първо, искам да благодаря на господин Славчо Атанасов, председателят на Комисията по въпросите на децата, младежка и спорта за неговата наистина достойна, човешка и гражданска позиция по това Постановление № 129. Благодаря му и за това, че в Спортната комисия винаги сме разглеждали въпросите, особено когато става дума за деца, в дух на разбирателство. Бързам и към госпожа Менда Стоянова – да ѝ кажа, че би трябвало заедно да предотвратим едно недоразумение. Защото в Защото в прогнозния бюджет – Вашия и на Министерството на младежта и спорта, самите Вие сте записали, че трябва да бъдат увеличени парите за децата, учениците, студентите и курсантите.

за създаване на възможности за физическа активност и спортно-туристическа дейност на всички деца и учащи, както и за материално-техническото обезпечаване на спортните занимания в образователните институции.“ И сега внимание: „Към момента размерът на средствата за физическо възпитание и спорт е регламентиран в чл. 1 на Постановление на Министерския съвет, № 129/2000 г. и е 2 лв. за дете в детска градина и 3 лв. за ученик, студент, курсант посочените размери не са променяни от 2006 г. С оглед насърчаването на децата, учениците и младите хора, обучаващи се в образователни институции към двигателна активност и системни занимания със спорт като средства за здравословен начин на живот, предлагаме увеличение на средствата за децата в детските градини, ученици в дневна, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа, студенти и курсанти“. Това сте записали във Вашия прогнозен бюджет! Затова казах, че би трябвало да предотвратим недоразумението и да гласуваме тези 3 млн. 200 хил. лв. повече, защото съм сигурен, всъщност убеден съм в това, че всички ние тук имаме такава достойна гражданска позиция, каквато изрази и господин Атанасов преди 20 – 30 минути от тази трибуна. И аз Ви призовавам, наистина. Тук става дума за това, че можем да помогнем на нашите деца да не са склонни към затлъстяване – всяко трето дете, знаете негативната тенденция, негативната статистика. Можем да помогнем в тази посока на децата, не само на децата, а и на студентите, и на учениците да се занимават със спорт, като при това тук спортът, разбира се, ще има и своята много добре изразена Благодаря Ви за вниманието и се надявам всички да осъзнаем колко е важно и да го подкрепим. Все пак 3 млн. 200 хил. лв. на фона на целия държавен бюджет не са нищо, особено когато става дума за бъдещето на България. Благодаря Ви за вниманието. Заповядайте за реплика, господин Атанасов.

От този бюджет, който в момента гласуваме, знаете ли колко ще касае това да помогнем на нашите деца със спортни принадлежности в детските градини и в училищата? Аз ще Ви помогна – 0,4% от бюджета. Повтарям, цифрата е 0,4% от бюджета. Господин Ченчев, хубаво повдигнахте въпроса за затлъстяването на българските деца.

Заповядайте, господин Али.

общините, кметовете, съветниците – скоро имаше избори, знаете, са най-близо до хората и най-добре познават проблемите на населението. Може би ще се повторя и от миналата година с няколко неща, които са важни обаче за нашите граждани и избирателите в Република България, защото все пак сме политици и тук трябва да вземем политически решения.

все още, надяваме се, да тръгне в пълен капацитет и да заработи както трябва, да има някакви финанси и те да бъдат заделени само за републиканската пътна мрежа и тези субсидии, които са за общините, да бъдат увеличени, за да може и общините да заделят средства за рехабилитация на пътната инфраструктура или тези, които са от четвърти клас.

мерки, които са крайно недостатъчни, имайки предвид, че общинската пътна мрежа е наравно с републиканската или 20 000 км на 20 000 км. Но поглеждайки бюджета, това не се случва. Тоест тези средства, които са заложени и тази година, са крайно недостатъчни, няма да имаме никаква рехабилитация на общинската пътна мрежа. Очаквахме и нашето предложение ще бъде, когато дойдем до този параграф, минимум 120 милиона допълнителна капиталова субсидия в бюджетите на общините, за да могат общинските

предложим такъв вариант от 120 милиона увеличаване на капиталовата субсидия, като поне 100 милиона да бъдат именно за пътна инфраструктура, а 20 милиона за други дейности. Общата изравнителна субсидия също ще бъде крайно недостатъчна, уважаеми колеги, спрямо общините, имайки предвид, че те си вдигнаха данъците и таксите и колкото и да настояваме да бъдат вдигани и тази година, никой няма да си позволи да го направи, защото не са се увеличили доходите на хората, живущи по населените места, особено в малките населени места. Направим ли това, ако вдигаме данъци и такси, за да увеличаваме собствените си приходи, това ще бъде също крайно недостатъчно без подкрепата на държавната субсидия. Именно в тази връзка общата изравнителна субсидия също трябва да бъде поне минимум 20 милиона за всички общини в Република България най малкото, за да се покрият тези разходи, които са за които са за местни дейности, и за служителите, които работят в параграф „Местни дейности“, за да има ефект и при увеличаване на минималната работна заплата, която гласувахме, тези средства да бъдат достатъчни, за да компенсират разходите. Уважаеми колеги, ние от „Движението за права и свободи“ ще настояваме за тези наши предложения и се надявам всички Вие сериозно да погледнете, не както всяка година да си ги говорим и накрая да няма ефект, защото общините това го очакват от нас – от всички народни представители. госпожо Председател. Искам наистина да отбележа, че тези капиталови разходи за общините и общата изравнителна субсидия въпреки формулата, която е направена,

уважаема госпожо Министър, господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Използвам възможността при обсъждане на бюджет 2020 г. в частта „Приходи“ да изоблича изречени неистини от тази трибуна от министъра на финансите господин Горанов. Той манипулира залата, а чрез представянето на конкретните данни пред нас – народните представители, и цялата общественост, изнасяйки данни за държавния бюджет. Но какво сочи поисканата справка от БНБ по отношение на данни за целия бюджет, по консолидираната фискална програма?

Според отчета на БНБ след приключване на годината – 33 млрд. 955 млн., близо милиард повече приходи. За 2017 г. гласувани приходи – 32 млрд. 827 млн. По отчета на БНБ след приключване на годината – 35 млрд. 317 млн.

Според отчета на БНБ – 39 млрд. 651 млн. Повече от милиард и 400 милиона. Очаквани в повече приходи за 2019 г. – над 2 милиарда. Защо са занижени приходите при предложението за гласуване на бюджета? Въпрос с много отговори: за да се отчете преизпълнение, за да има буфер според изявлението на господин Горанов по така предложения бюджет за 2020 г., ако наистина опасенията, че предстоят неблагополучия в икономиката... И той разяснява, че ако има спад на икономическия растеж с 3%, то в края на годината този дефицит да е в рамките на 3%. Чии указания изпълнява министър Горанов? Има ли някой съмнение, че това са указанията на този, който го е предложил да бъде министър на финансите, а именно на министър-председателя Бойко Борисов? Защо Бойко Борисов възлага на министър Горанов да бъдат гласувани занижени приходи за всички бюджети, които изготвя Владислав Горанов? За да се застрахова от евентуална рецесия, от евентуална криза, в каквато хипотеза сме сега – за следващата година. Само че от 2016 г. справката от БНБ от днес показва, че това е практика. Тази практика дава основание на всички от управляващото мнозинство да игнорират човека този, който се нуждае от подкрепа на държавата по отношение на социални придобивки, по отношение на подкрепа при отглеждане на деца или при повече средства за възрастните хора. Манифестирането с увеличени доходи за 2020 г. всъщност е догонване на тези 44% от средноевропейските, колкото са и за 2019 г. Разберете, уважаеми дами и господа народни представители, увеличението на доходите отново е повече от два пъти по-малко, отколкото средноевропейските. Къде ни нарежда това в солидарна Европа? Преценете Вие. Благодаря Ви, уважаеми господин Янков. Колеги, закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от народния представител Васил Антонов

Благодаря Ви, господин Шопов. става въпрос за манастира „Зограф“ в Света гора. Моля Ви, тук е моментът патриотизмът, честността и почтеността на хората да бъдат потвърдени. Моля Ви, правя процедура за прегласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Моля, режим на гласуване.

което Комисията не подкрепя. Моля да гласуваме.

Прегласуване Процедура по прегласуване за неподкрепеното предложение на народните представители Весела Лечева и Иван Ченчев. Моля, режим на гласуване.

неподкрепеното предложение на Красимир Богданов и Юлиан Ангелов. Гласуването върви.

Преминаваме към следващото предложение, което е неподкрепено от Комисията – то е на народните представители Мария Цветкова, Борис Борисов и Красимир Богданов. (Реплика от народния

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което Комисията не подкрепя. Гласували

не е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Гласували

Моля, режим на гласуване по така направената процедура от господин

Изказвания, колеги? Господин Зарков, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Знаете много добре процедурата, по която се съставя бюджетът за съдебната власт. Имаше

Имахме възможност да обсъдим и в Правната комисия, и тук в залата откъде идва тази разлика, защо трябва да се промени въобще философията на бюджетиране на бюджета на съдебната власт. От тези 80 млн. лв. ние от БСП решихме да продължим да настояваме за шест. Пет милиона и 800 хил. лв. допълнителни са необходими за увеличаване на щатната численост на съдебните помощници. Става дума за един от най-тежките проблеми на съдебната ни система. Много често, когато се говори за съдебна реформа, дебатът се концентрира върху постове на началниците, но не началниците, не шефовете на съдилища, не шефовете на прокуратури правораздават. Това правят редовите съдии. Тези съдии имат нужда от съдебните помощници – да бъдат разтоварвани от ред дейности. Още повече че в големия проблем, наречен „натовареност на съдиите“, една от пистите, които се разработва и във Висшия съдебен съвет, сигурен съм, и в Министерството на правосъдието, е да се натоварят тези съдебни помощници с още повече правомощия, така че съдията да може да се концентрира върху същността на работата си. С 5 млн. 800 хил. лв. ще бъдат назначени още 100 такива съдебни помощници. Това моментално ще се изрази в повече време за работа на съдиите по същество, за по-бързо правораздаване, а само по себе си това ще насърчи гражданския оборот на страната и тези пари за година и половина-две ще се възвърнат многократно. Много Ви моля да подходите сериозно към това предложение. То ще допринесе много бързо качествена промяна в съдебната власт. Други 420 хил. лв., уважаеми дами и господа народни представители, са необходими да бъде увеличен предвиденият бюджет за Инспектората на съдебната власт. Това увеличение произтича от нас, от Закона, който приехме миналата година, за защита на личните данни, което възлага на този конституционно закрепен орган определени задължения във връзка със съдебната система.

този прословут регламент, който пък от своя страна е приложение на европейското законодателство, ще бъде реално въведен в съдебната система. Иначе за пореден път ще сме направили нещата наполовина.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. В основни линии становището ни беше изразено от нашия колега Крум Зарков. Само ще добавя, че правораздаването е едно скъпо занимание занимание особено по граждански дела. Ако човек реши да защити свои законни права и интереси, първо, следва да плати една държавна такса, след това хонорар на юрисконсулт, на адвокат, разбира се, да си плати експертизите в съответното дело – първа, втора инстанция и трета понякога. В годините едно дело може да трае доста време. Накрая един съдебен акт на даден съдия, който е затрупан с дела, разбира се, че съдебното решение би могло да бъде в много по-голяма степен много по-качествено, ако този съдия има повече хора покрай него – така наречените съдебни помощници, които му помагат при формирането на крайния съдебен акт, чисто технически дори, ако щете. Затова е и нашето предложение. Това ще доведе до много по-бързо и качествено правораздаване, от една страна, и, от друга страна, достъпът до правораздаването ще се отвори, защото то ще бъде по-атрактивно, ще бъде по-бързо и по-качествено. Това, разбира се, ще доведе до нови приходи в системата на съдебната власт, а оттам и в бюджета на държавата. Увеличението, което ние искаме, на практика се разглежда като едно вложение, което впоследствие ще генерира печалба отново за държавата, ще има приход за държавата. Моля да го подкрепите – става въпрос за някакви грандиозни суми, особено когато се касае за бързина и качество на правораздаването. Знаете, че една от критиките към българското правораздаване, към системата на съдебната власт е именно тази. Не казвам,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

и Филип Попов. Няма да го повтарям с цел процесуална икономия на време, но искам да Ви обърна внимание на нещо, а именно на фигурата на съдебния помощник, за чието назначение в момента правим предложение. Това е една сравнително нова фигура в нашата съдебна система и явно още не са направени обективни анализи относно плюсовете и минусите от нейната работа. Бих искал да кажа, че виждам повече плюсове, отколкото каквито и да било минуси предвид това, че съдебните помощници работят с доста по-ниска заплата, отколкото магистратите, тоест те получават 90% от най-ниската магистратска заплата – налице е икономия на финансови средства. От друга страна, освобождават магистратите да се занимават със същинската си работа, а те могат и се занимават предимно с проверка редовността на призовки и съобщения, следят за движението на книжа – дали са получени навреме и от кого. Всичко това ще доведе до един очакван резултат, а именно качествено правораздаване. Бих искал да обърна внимание, че това ще даде възможност на магистратите по-бързо да решават делата, които са им възложени. Съгласен съм, че времето не е една от характеристиките за съдебния акт, който постановява съответният съд, но е от съществено значение за усещане за справедливостта на всеки един пострадал или на всеки, който е отнесъл своя проблем до съда. Ето защо сумата, която ние предлагаме да бъде отделена и да бъде по предназначение за съдебните и за Инспектората, не е толкова голяма, а именно в размер на 6 млн. 200 хил. лева. Мисля, че ще допринесе за увеличаването на качеството на работата на

се стремя да бъда максимално кратък. Благодаря на колегите от опозицията за предложението, което са направили. Смятам, че то отразява грижа към развитието на съдебната система и решаване на проблемите в съдебната система. Действително много подробно дебатирахме обосновките по отделните проекти и по отделните потребности в съдебната система. Поздравявам Висшия съдебен съвет за преговорите с екипите на Министерство на финансите. Смятам, че те постигнаха един оптимален бюджет, благодарение на който се получи общо сумарно увеличение спрямо предходна година с повече от 80 милиона. Смятам, че това увеличение ще обезпечи работата на съдебната система, включително ще послужи за увеличение на възнагражденията вътре в съдебната система средно аритметично с около 10%, около 10%, освен обезпечаването на новите проекти и предизвикателства, които са пред съдебната система. По въпроса за 5 млн. 800 хиляди за съдебните помощници. Сега аз не мога да бъда категоричен, че това е за 100 нови 100 нови щатни бройки за съдебни помощници, защото би се получило едно възнаграждение от порядъка на 4800 лв. месечно на съдебен помощник. Тоест, каквито и да са разходите за видовете осигурявания, се получава едно много високо възнаграждение, което не съответства на статута на тези служители. Разбира се, абсолютно всичко е вярно за това, че съдебните помощници могат съществено да повлияят за повишаване на качеството на магистратския магистратския труд и е хубаво, че в този бюджет дебатът се фокусира и върху тяхната работа. Убеден съм, че Висшият съдебен съвет ще се справи и с тези показатели. Затова отчитам грижата и на колегите от опозицията, и на колегите от Правна комисия, но, уви, за пръв път и от тази трибуна ще си позволя да Ви призова към умереност към умереност и с молба да възприемете, че бюджетът, който е предложен, е достатъчен и помага да се постигнат заложените цели. По отношение на Инспектората не за пръв път водим този дебат. Там действително винаги имаме предоставяне на нови функции винаги Инспекторатът е изправен пред предизвикателството с по-малко средства да посреща по-висок обем от работа, но пък те досега са доказали, особено през последните три години, че това не е проблем и че се справят с изпълнението на функциите си. Освен това ми се иска да дадем един друг положителен знак по отношение на колегите от Висшия съдебен съвет. Действително в бюджета на съдебната система има възможност за оптимизация, има възможност за съкращаване на разходи и самият Висш съдебен съвет в дебатите ми даде такъв пример във връзка с осъществяването и завършването на проекта за видеоконферентните връзки. този проект до каква степен ще доведе до икономии, но аз смятам, че при всички положения ще доведе до един положителен ефект. Като уважавам труда на магистратите и смятам, че те винаги са получавали достойна подкрепа от законодателната и от изпълнителната власт, аз апелирам към Вас да подкрепите предложението, както е направено от правителството, тоест, както колегата Зарков каза – на Министерството на финансите. Благодаря Ви за вниманието. Колеги, преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване неподкрепеното предложение на Крум Зарков и група народни представители. Гласували

Предложение на народния представител Андон Дончев: „В чл. 6, ал. 2, т. 7.1 да се създаде подточка 7.1.1 „Финансово подпомагане на българските културни организации и медии зад граница“ – до 100 000 лв.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6. ПРЕДСЕДАТЕЛ Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване първо неподкрепеното предложение на народния представител Васил Антонов и група народни представители. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Андон Дончев, което не е подкрепено от Комисията. Гласували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

да вдигнем базата за определяне на минималното възнаграждение на военнослужещите, която от 380 лв. вече пета година не се променя, да стигне до 430 лв. Това се налага от факта, че в бюджета приходите си остават същите – 44 милиона за тази и за следващата година, разходите са основно за издръжката и за капиталови разходи – увеличението, за което става въпрос досега. За персонала – тези 10%, които се предлагат за увеличението на заплатите, считаме, че са недостатъчни, макар че инфлацията не е толкова голяма, все пак те намаляват възнагражденията на военнослужещите. С това изменение, което ние предлагаме, се цели да се повиши мотивацията на военнослужещите и това се отнася, разбира се, и за Министерството на вътрешните работи, и за всички служби. Промяната е в чл. 61 на Законопроекта за държавния бюджет. Аз считам, че каквато и модернизация да правим на Българската армия и на въоръжените сили в частност, каквито и стратегии и прийоми да приема и да прилага Министерството на отбраната, ние не поддържаме ли на едно поносимо ниво заплатите – тази мотивация, няма да бъде така необходима

Дори планираните 800 души за следващата година няма да бъдат приети, тъй като през тази година от приети 500, 300 вече са напуснали. Те напускат дори и по възраст и по неблагоприятни условия на труд.

и модернизацията на фрегатите да стане навреме, минните ловци да закупим до края на годината, дори и бойните машини на пехотата да дойдат – трябва някой да се обучава, някой трябва да се подготвя и някой трябва да ги управлява.

Уважаема госпожо Председател! Процедурата ми по начина на водене е свързана с малко бързане, което очевидно сигурно се налага, но все пак ми се струва проблемно в момента.

Оттук нататък има неща, по които аз искам да се изкажа, по някои параграфи, по които няма предложения. Моля Ви, за това, че няма предложения най-малкото ги гласуваме наведнъж, а погледнете ръцете, за да може да има мнение по този въпрос. Аз имах специално изказване по § 9 и ще се опитам в рамките на тази процедура просто да кажа за какво ставаше дума, за което се извинявам.

Това за мен е много важен въпрос, защото тук става дума за така наречените компенсаторни записи, които в края на тази година по Закона, който в момента действа, всъщност приключва действието.

че „Обединени патриоти“ и ГЕРБ заедно, провалихте законопроект, който всъщност разсрочваше сроковете. И тук в тази графа вместо 300 хил. лв. трябваше да пише 30 млн. лв., с които всъщност да се разплащат задълженията към гражданите. Вие ги гласувахте преди две години почти на първо четене единодушно цялата зала. След което направихте Вие, групата на ГЕРБ начело с Менда Стоянова, която е председател на Финансовата комисия, всичко възможно, този законопроект да не влезе в сила и да не влезе в залата за разглеждане. Това е начинът, по който Вие ощетихте със 100 милиона българските граждани за неща, които те всъщност имаха право да получат – това са жилищно-компенсаторни влогове. на 31 декември тази година Законът, който беше досега, приключва. Вие тук сте предвидили 300 хиляди, а пак Ви казвам, че останаха 100 милиона за разплащане. В Законопроекта, който с колегите от ВОЛЯ бяхме предложили, пишеше, че още няколко години трябва да се разплащат по 30 милиона, за да се платят всички задължения към гражданите.

последствията и мисълта за това. В крайна сметка какви са последствията от действията Ви, какво значи натискането на бутоните? Във Вашия случай – кражба от 100 милиона от гражданите днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кутев. Господин Цонков, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! Бих искал и аз да защитя нашето предложение в бюджета на държавата, свързан с разходите за отбрана на Министерството на отбраната. Първо, бих искал да кажа положителните моменти в последните няколко години, които се наблюдават в бюджета на Министерството на отбраната, а те са свързани с повишаване на разходите не само защото сме поели такива ангажименти като съюзен член на колективната система за сигурност и отбрана, каквато е НАТО, а и защото очевидно има осмисляне на значението и ролята на сектор „Сигурност“ и отбраната като ключов отрасъл в този сектор „Сигурност“. Освен повишаването на разходите за отбрана, които отиват основно в модернизация, в модернизационни проекти на въоръжените сили, ние поставяме отново един много важен въпрос, свързан с отбраната, а той е именно за хората в отбраната. Защото, каквито и въоръжения да придобиваме, каквито и нови отбранителни способности да придобиваме, да повишим съществуващите отбранителни способности, ние без хората в отбраната няма как да имаме една достатъчна боеспособна армия и видовете въоръжени сили да бъдат във висока степен на бойна готовност и техните техните отбранителни способности да са на достатъчно високо ниво. Затова ние бихме искали да се преизчисли минималната база 380 лв., от която се формира възнаграждението на всички работещи в сектор „Сигурност“. Тук, между другото, не става въпрос само за военнослужещите, става въпрос и за полицаите, за работещите в системата на затворите, работещите в специалните служби. Защо е важно да има преизчисляване? Ние, между другото, предлагаме просто с 50 лв. да се увеличи тази минимална ставка, което не е достатъчно, но това е необходимо, защото в последните години в публичния сектор Вие управляващите се хвалите как с 10% увеличавате възнагражденията, включително увеличавате възнагражденията на военнослужещите, но имайте предвид, че средната работна заплата, въобще заплатите и в частния сектор също растат. И се оказва така, че военнослужещите – и от Министерство на отбраната като цяло, не са достатъчно конкурентни на пазара на труда. Тоест ние трябва да помислим за по-голямо увеличение на заплатите, не говоря в случая за модернизацията, а на заплатите, защото това е начинът, по който можем да подобрим мотивацията на военнослужещите. И още нещо, което е важно да добавя, свързано е с капиталовите разходи, те са важни и трябва достатъчно добре да се усвояват по една много проста причина. Тези капиталови разходи би трябвало да отидат за поддръжка, за възстановяване на сградния фонд и предполагам, че една голяма част от Вас тук в залата знаете или поне сте чували при какви условия служат военнослужещите, а те, уверявам Ви, не са много добри. Затова ние трябва да помислим в цялост за условията, при които служат на родината военнослужещите, хората в отбраната трябва да са акцентът. Затова помислете върху нашето предложение и, моля Ви, подкрепете го за преизчисляване на минималната ставка от 380 лв. на 430 лв. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз ще бъда много кратък. Ще подкрепя с няколко числа, а именно твърдението, че това е най-добрият бюджет, който България е имала за отбрана от 10 ноември насам. Числата казват следното, много набързо ще ги кажа, защото не всеки е запознат с темата: средствата от увеличението за бюджета за Министерството на отбраната и висшите военни училища се увеличават със 103 млн. лв. в сравнение с предходната година; 100 млн. лв. за увеличаване на заплатите с 10% за поредна година;

171 млн. лв. за придобиване на многофункционални модулни патрулни кораби; 100 млн. лв. за придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи; 100 млн. лв. за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояването на новите самолети F-16 Block 70; 125 млн. лв. за попълване некомплекта от личен състав или средствата за Министерството на отбраната, държавните военни училища и модернизационните проекти общо възлизат на 2 млрд. лв. и за да не се стряскат нашите колеги и приятели от ВОЛЯ да кажа, че все пак това е само 1,6% от брутния вътрешен продукт на България. България. Както казах в началото, по-добър бюджет България не е имала от 10 ноември насам за отбраната, ние ще го подкрепим, а това важи и за бюджета на държавата. Ще го подкрепим и бюджета за отбрана, и бюджета на държавата. Благодаря.

нека да бъдат в коректни параметри. България има професионална армия от 2007 г. Какво значи „бюджета за отбрана от 1989 г.“? Той има съвършено различна структура, така че, когато се правят сравнения, да бъдат сравнения със съпоставими параметри и в рамките на съпоставими величини. Иначе, ако трябва да се аргументира от тази трибуна със статистика, може да се аргументира всичко, но малко по-голяма задълбоченост. Става въпрос за едно наше предложение за увеличаване на заплатите на военнослужещите не с цифрата, която предлагате Вие, а с по-голяма. И мисля, че аргументите от наша страна бяха изложени напълно спокойно и разумно. Затова Ви призовавам да не правим неподходящи опити за сравнение, за да се докажат някакви разходи, а да се види реалният проблем, който съществува. Обсъждаме цял ден структурата на пазара на труда, социалните разходи. Виждате какво е положението. Бюджетните сектори са неконкурентни на частния сектор, където се формират многократно по-високи заплати, особено за някои специалисти и специалности, които вече са

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Аз също ще бъда много кратък. Мисля, че ако само на армията вдигнехме заплатата с 10%, може би имаше някакво основание да се гордеем с бюджета за отбраната и да кажем, че сме обърнали внимание на националната сигурност. Всъщност тези 10% са за вдигане на заплатите в целия държавен сектор, нищо по-различно от това! И докато това отношение към армията и към военнослужещите продължава като към нормални държавни служители, некомплектът в армията ще си остане, защото нито им вдигаме статута, нито им вдигаме авторитета, нито им помагаме да бъдат социално по-осигурени. Знаете, поне някои от Вас знаят спецификата на военната дейност и знаят много добре, че това, което в момента военните получават, е крайно недостатъчно и тези 10% няма да решат техните проблеми. Да, добре е да са 10, по-добре е от но е по-лошо от това, което ние предлагаме. И затова съвсем човешки, отнасяйки се към военните като към онези, които са призвани да боравят с онази модерна техника, която, дай боже, някога да пристигне в България, нищо, че част от нея вече я платихме, но не сме я видели още на живо, само на чертеж, поне хората да получат една заплата, която заслужават. Другото, което говорим тук, е – някакви числа, замерваме се, говорим, но не влизаме в дълбочината на проблема, а той е, че военнослужещият в България е недоплатен, службата е подценена и ако ние продължаваме така да се отнасяме към военнослужещите, в скоро време ще имаме модерна купчина желязо, но няма да има кой да я управлява. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. Реплики? Други изказвания? Господин Михов, Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри! За втори път днес чувам в залата едно съмнение, че може би самолетите няма да дойдат. Първия път беше под формулата: „Ама друг път!“

че той се съмнява, че нашият стратегически партньор ще ни излъже и няма да си изпълни договора. Аз лично не се съмнявам и мисля, че никой разумен човек не би се съмнявал в изпълнението в срокове на този поет ангажимент, но бих искал да кажа още нещо съвсем накратко. Не е вярно, че проблемът с некомплекта не се решава. И тук колегите от Комисията по отбрана ще ме подкрепят, че свидетелствата на военното ръководство са категорични и с цифри показват, че тази година отношението между напуснали по естествени причини – възраст, навършени години, и постъпилите на служба във въоръжените сили е 20% по-голямо в полза на постъпилите. Това не е мое мнение. Това е мнение на командирите, на началниците на нашата армия, казано по друг начин. Не е верен и следващият факт, че с бюджета за следващата година са осигурени средства за 800 щатни бройки на военнослужещи. И за да го кажа по-разбираемо, това са приблизително два батальона. следващата година са осигурени финансови средства за по-високи заплати за военнослужещи, равни на два батальона. Ако това се изпълни, ние за една година ще увеличим състава на нашите въоръжени сили с този ресурс. Хайде, спомнете си три години назад кога се е случвало една десета от това? Нека да си зададем този въпрос. Да, много е лесно Вие да кажете: бюджетът е добър, да – добре е, за трета поредна година с 10% увеличавате заплатата на военнослужещите, но ние сме още по-бели, още по-добри и искаме още по-голямо увеличение. Добре. Днес имаме една добра новина, казана от опозицията. На няколко пъти Вие казахте, че следващите избори ще бъдат през пролетта на 2021 г. И това е радостно, че най-после БСП се отказа от илюзията си за предсрочни избори. Благодаря Благодаря Ви. Реплика? Имате думата, господин Милев.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 уважаеми господин Михов, към Вас е репликата, да не бъдем такива оптимисти. Не става въпрос дали са осигурени финансово желаещите за приемане в армията. Желаещи няма, там е проблемът. И аз това искам да Ви кажа, че тези 800 души, които са предвидени, колкото и пари да има за тях отделени, за приемането, просто ги няма. И тази еуфория, която от Вашите думи се чувства, недейте да бъдете такъв оптимист! Ще говорим догодина по това време, затова аз Ви моля да приемем това предложение, което сме направили. Става въпрос за 104 млн. 446 хил. лв., които са необходими именно тези, които в момента служат, да получават прилични възнаграждения и мотивацията да продължи да се повишава. Тогава тези 800 души можем да очакваме да се появят, защото ако попълним 500, казваме пак 300 са напуснали вече,

Не бих казал, че това е някакъв необоснован оптимизъм, но ние сме реалисти. Не може за три години да бъдат поправени, особено във въоръжените сили и отбраната, неща, които са пропуснати от десетилетия, но не съм съгласен, че в България няма достойни мъже и жени, които преди всичко ще влязат в армията, за да изпълнят своя дълг. Това го показва кампанията „Бъди войник!“ и утре в 14,00 ч. ще имате възможност да се срещнете с тези млади, бъдещи командири от Националния военен университет. Погледнете ги в очите утре и им кажете същото, което казахте тук! Те ще дойдат с новите си униформи и ще бъдат готови да Ви гледат в очите! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Михов. Господин Попов, имате думата за изказване.

повторя някои цифри, но ще се опитам и да им придам и малко по-друго значение. Очевидно е, и всички тук сме съгласни, че армията не беше приоритет в продължение на десетилетия, но вече армията е приоритет. И тук това е ясно за всички и няма как да не го приветстваме. За първи път, както беше казано, минаваме бюджет от 2 млрд. лв., увеличение с 202 млн. По-важното обаче е, че ние изпълняваме това, което сме решили, за увеличаването на бюджета и си спазваме стриктно изискванията на 1,61 от брутния вътрешен продукт, и то независимо че бяха платени многоцелевите изтребители преди това. Можеше логично тази сума, която беше предвидена, да е отделена от този бюджет, но – не. Бюджетът е такъв, какъвто го виждате и смятам, че той е доста добър, може би не чак толкова радостен, но наистина е добър и съответства на политиката на правителството. Хубавото е, че и разпределението на бюджета според мен е правилно по направления – и като персонал, и като текуща издръжка, и като капиталови разходи. Що се отнася до личния състав, може би това е темата, която опозицията иска сериозно да засегне. Да, сигурно могат да се увеличат с още много парите, но не трябва да подминаваме факта, че това е третото увеличение, и то с 10%. Досега никога не се е случвало това. Тук има хора, които са служили в армията, нека да ми посочат периода в близките десетина-петнадесет години, когато това се е случило. Това очевидно е отношение на правителството към въоръжените сили и към българските военнослужещи. Преди един месец изпратих запитване до министъра на отбраната. Понеже стана въпрос за коефициенти и за база, получих следните отговори, които ще Ви прочета: „Знам, че във Вашата платформа беше предвидена база не по-малко от 10%, и Вие изпълнявате това, което сте обещали. Поздравления за това, дори повече, което е достойно за уважение. Но коефициентите, така както са записани в Закона за отбраната и въоръжените сили, са: за най ниската офицерска длъжност – 2,3; офицерски кандидат – 1,75; сержанти – 1,75; за войници – 1,6. Ако тези коефициенти ги приложим към възнагражденията, които ще получат българските военнослужещи през 2020 г., това означава, че най-ниската база за офицери е 577; за офицерски кандидат – 629; за сержантския състав – 589; за

Що се отнася за текущата издръжка, знаете, обсъждахме в Комисията по отбрана, ще се увеличат ученията на батальонно ниво, както Ви беше доложено там, но силата на този бюджет е в модернизацията, в модернизацията, като модернизацията в бюджета на Министерството на отбраната е увеличена три пъти за три години. Три пъти! Не с 30%, не с 90%, а три пъти, което означава по-добри условия за работа, с

проектите, които са вкарани вътре, това означава, че се строи и се надгражда бъдещето на Българската армия. Това са двата акцента – личен състав и модернизация на бюджета, който виждаме пред нас. нас. Това води до повече бойни способности. Нали това очакваме от армията и това е политиката, с която смятам, че би трябвало да се съгласим. Благодаря Ви за вниманието. Ако има въпроси, съм готов да отговоря.

Аз само ще добавя нещо към общата картина относно това, което обсъждаме за отбраната. Много неща се казаха, включително и числа. Това наистина е най-големият бюджет. Ако вземем и от 2007 г., така е. България в момента е втората страна в НАТО с най-голям процент от брутния вътрешен продукт. Първи са Съединените американски щати, след това сме ние. Не знам дали това е повод за гордост. Може да се коментира в двете посоки, но това е истината. Ние сме дали най-много пари, и то в последните години, след 2007 г., отново повтарям, за да не се притесняват някои от Вас. Това стана, както стана дума, приоритет на правителството. Поради изменената международна среда, поради ред други причини – 17% за учителски заплати, 10% за отбрана, за целия сектор „Сигурност“. (Реплика.) Да, и през последните години за цялата администрация. Това трябва да бъде признато от опозицията. Това не е правено от всички, които преди това са управлявали, нямам предвид само ГЕРБ. Така е направено сега и това е доброто. Доброто е още нещо, което искам да подчертая и да се чуе ясно – че всичко това са вложения в бойна техника. Не в транспортна, не в други логистични средства, а в бойни средства, които повишават способностите на армията. Това е акцентът и е много важно да се знае. И нещо, което искам да подчертая изрично – капиталовите разходи, уважаеми колеги, тук специалистите знаят за какво става дума, стават 30%. Преди това са били 5, 6, 7 максимум. 30%! Ние малко надминахме. Трябва да е 20% по натовските стандарти, ние стигаме до 30%. И това все е в посока бойна техника, включително и за хората в отбраната. Допълнително към тези 2,41 милиона в бюджета, това е всъщност бюджетът на Министерството на отбраната, има едни 495 милиона в централния бюджет, където са заплатите, където са други плащания отново за бойни средства. Това трябва да се повтаря и трябва да се знае, че правителството на ГЕРБ заедно с нашите партньори е погледнало точно и е посегнало в най-важното нещо за боеспособността на армията. И за хората в отбраната нека добавя още нещо. Между другото, това го има в нашите програми, и колегите тук от опозицията, които го споменават, аз им го казах и в Комисията – да, хората в отбраната са важни, но помислете кои се грижат за тях. Вие казвате сега: „Дайте да увеличим още заплатите.“ Нормално за опозиция. Да вдигнем вместо 10, малко повече или там с коефициентите. Да де, но аз няма да се срамувам да Ви попитам откъде ще се вземат? И мога да спекулирам, ако искате. Откъде? От пенсиите, от социално слабите?! Дори звучи грозно. Опозицията, когато предлага, трябва да намери сили и да каже откъде. Вие имате алтернативен бюджет, покажете откъде ще прелеем тук. Това е направено от Министерството на финансите. Те са казали откъде. Затова тук парите са такива и те са много. Това е тънкостта да направиш бюджета. А Вие само казвате: „Дайте да увеличим!“ Да, но очевидно няма как да стане. И още нещо накрая. Във Вашата визия има две други неща, които Вие не ги споменавате и които няма да топлят, нито ще се харесат на военнослужещите да построим нови жилищни блокове там, където те служат. Извинявайте, това е несериозно. И другото нещо, което се различава от нашите позиции, което го има в управленската програма, Вие споменавате, проверил съм го, да станем част от общоевропейската отбрана. Да, това е някаква перспектива, не става въпрос за хората в отбраната отново, въпреки че сега, в момента, в обсъждането на този дебат Вие споменавате точно тях. Аз Ви призовавам да подкрепите този бюджет. Той е разумен, наистина е много голям. Предполагам, че няма да ни се случи даже в близко време. Но спазвайки Програмата, ако погледнете поне коефициентите, не искам да ги цитирам, да не губя време, за 2020 г., 2021 г., 2022 г. поддържат това, което е гласувало правителството за процент от брутния вътрешен продукт. И това е отговорната позиция на държавата. Благодаря Благодаря, уважаеми господин Радев. Реплики? Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

въздържали се 4. Предложението е прието. Моля, продължете, чл. 13 се правят следните изменения: Текущи разходи числото „1 654 628,5“ се заменя с „1 845 775,2“; - на ред 1.1. Персонал числото „1 531 438,5“ се заменя с „1 677

числото „1 484 575,5“ се заменя с „1 705 722,21“. 2. В ал. 2: а) на ред 1. Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред числото „967 441,2“ се заменя с „1 127 126,4“; б) на ред 2. Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси числото „234 228,2“ се заменя с „254 731,42“; на ред 3. Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации числото „282 743,0“ се заменя с „307 на ред 4. Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи числото „185 163,1“ се заменя с „201 371,4“; д) на ред Всичко числото „1 669 575,5“ се заменя с „1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

и отново ще водим дискусията какво се случва там, какви средства се наливат и с каква цел се наливат. Факт е, да, виждаме в тазгодишния бюджет, че са дадени средства за увеличаване на фонд „Работна заплата“.

Едва ли някой тук дори и господин министърът или други колеги от Вътрешната комисия биха отрекли, че тези средства са ненужни, че тези средства не са необходими. Най-общото в нашето предложение – влизат средства, които да отидат за капиталови разходи, тъй като, считаме, че тези средства са необходими на Министерството на вътрешните работи за обновяване на материалната база, закупуване на още техника, която ще бъде необходима за следващата година при преиздаването на лични документи и за по-следващата година; средства, които ще подобрят начина на работа на служителите на Министерството на вътрешните работи, тяхното техническо обезпечаване, тяхната по-лесна работа и по-леко носене на службата. Всички тези неща са неизменно свързани и с резултатите от тяхната работа – сигурността на българските граждани. Когато един служител на Министерството на вътрешните работи изпълнява спокойно своите задължения, обезпечен е материално, технически, има необходимата подготовка, той ще даде максимума от своя труд при носенето на службата. Очакваме, разбира се, Вашата подкрепа за нашите предложения, защото дебатът за това какво трябва да се случи и какви промени трябва да има в Министерството на вътрешните работи не се води от вчера, не се води от онзи ден, всяка година говорим тук. Имали сме случаи, сещате се, да се правят извънредни промени на бюджета, за да може да се изплатят стари задължения, за да се покрият текущи нужди на служителите. Мисля, че най-логичното и най-нормалното е да бъдат подкрепени тези наши предложения, за да не изпадаме в подобни ситуации в бъдеще, за да могат тези хора да носят спокойно службата си. Едва ли тук някой ще може да ми опонира в тази посока. Господин Маринов идва от тези среди, знае какви са нуждите и би трябвало да защитава тези наши предложения, защото те отговарят на обективната действителност.

Уважаеми колеги, нищо по-логично и нищо по-нормално няма от това да подкрепите нашите предложения, за да могат действително функциите на Министерството да се изпълняват по начина, по който те да носят максимално удовлетворение както на работещите в Министерството на вътрешните работи, така и на гражданите, чиито интереси, чието здраве, живот се защитават от тези служители, още повече че сме водили нееднократно дебата за миграционната политика, която трябва да води Министерството. Виждате, че е неспокойно по нашите граници, в Близкия изток продължава да върви конфликт. Ние сме заложили средства, за да може да се засили политиката на Министерството на вътрешните

господин Ципов, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми народни представители! Ще бъда съвсем кратък и ще представя на Вашето внимание няколко факта. За трета поредна година бюджетът предвижда увеличение в частта „Разходи за персонал“. Само да припомня, че за последните две години, включително и за следващата година, бюджетът в тази му част е нараснал с повече от 400 милиона лева. Това даде възможност да бъдат увеличени заплатите на служителите за някои длъжности, включително с близо 30%. Това, уважаеми народни представители, беше един от основните проблеми, който беше поставен на вниманието на ръководството на Министерството в началото на този мандат. Първите стъпки, които се направиха, бяха в посока да бъдат увеличени допълнителните възнаграждения. През последните две години особено – бюджетът и за 2018 г., 2019 г., и 2020 г. предвижда едно сериозно увеличение на бюджета на Министерството именно в тази му част. Нека да обърнем внимание и на едно друго обстоятелство, което остава някак си встрани. Бюджетите и за 2017 г., и за 2018 г., и за 2019 г. предвиждат изключително сериозни суми по отношение на съфинансирането по европейските средства, които се отпускат. Министерството на вътрешните работи от четири години управлява два фонда и благодарение на доброто управление на тези два фонда успяхме да осигурим техника както и за охраната на държавната граница, така и за едно реално противодействие на миграционния натиск. Сумите, които бяха отпуснати по така наречената Спешна помощ в края на 2016 г., а именно 160 милиона евра, усвояването им надмина деветдесет и няколко процента, включително и за тази година е предвиден трансфер за съфинансиране от 40 млн. лв. Това ще даде възможност през тази година Министерството да реализира абсолютно всички проекти и да кажем, че сме усвоили може би и 100% от предоставените средства. Осигурени са средства за съфинансиране и по националните програми по тези два фонда не само по спешните мерки. Да, има какво да се желае, но смятам, че показахме през последните няколко години, че работим в посока и за увеличаване на възнагражденията, и за подобряване на условията, и за предоставяне на едно ново техническо оборудване, което дава възможност за бърза и адекватна реакция за изпълнение на политиките на Министерството. Уважаеми господин Председател, искам да завърша изказването си с една процедура – да бъде допусната в залата по следващите текстове заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Благодаря. Благодаря Ви. Ще го подложа след гласуването на този текст. Реплика – господин Иванов.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 най-вероятно сте прав по отношение на средствата, които бяха привлечени от Европейския съюз, и то по спешност, защото действително миграционният натиск беше изключително сериозен и опасността, както казах по-рано, никак не е спаднала и трябва да се работи в тази посока. Едни допълнителни средства обаче в тази посока, отпуснати в държавния бюджет, никак няма да бъдат излишни. Вие обаче пропускате най-важното, че механичното увеличаване всяка година на средствата за работна заплата на служителите не дава това удовлетворение, което се търси там, не се случва реформата. Това е наливане на пари и всяка година сме свидетели на избухване на един или друг конфликт вътре – искане на допълнителни средства. Само да Ви припомня, че миналата година бюджетът, който ние предложихме тук за Министерството на вътрешните работи, беше отхвърлен в тази зала и само след един месец беше изпълнен – точно нашият бюджет, от министър-председателя, само че по друг ред.

сектор. Увеличението на заплатите по никакъв начин няма да допринесе да се подобри средата на работа, да се подобрят районните управления, да се закупи нова техника, да се повиши качеството на апаратурата, с която се работи, да се закупи нова апаратура. Затова искаме тези средства и затова ги залагаме в нашия бюджет. Сигурен съм, че времето ще докаже, че сме били прави, че нашият бюджет е правилният и пак той ще се реализира. Защо да правим тези резки движения

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми народни представители! Господин Иванов, убеден съм, че с бюджета за следващата година ще бъдат удовлетворени всички необходимости и нужди на цялата система на Министерството на вътрешните работи, доколкото ръководството на Министерството – и политическото, и професионалното, работи целенасочено и фактите доказват какво се случи Вие говорите за бюджета от миналата година, когато имаше необходимост да бъдат повишени възнагражденията, но нека да добавя още няколко факти. Само през тази година са закупени и са раздадени над 450 патрулни автомобила за нуждите на полицията и „Гранична полиция“. Само за тази година бяха завършени проекти за обновяване на повече от 25 районни полицейски управления и районни служби на „Пожарната“. Този процес ще продължи и през следващата година, защото Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще задели още допълнителни средства, за да продължат тези процеси.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, колеги! Гласувах „против“ бюджета на МВР, защото за поредна година разходите, които са определени за МВР – около 90% от сумата на бюджета на МВР, отива отново за възнагражденията на служителите в МВР. Тук идва въпросът: чувства ли обществото сигурност, защита; чувства ли се ефективността на работата на органите на МВР? бих казал – не. Веднага ще се аргументирам защо. За изминалата година станахме свидетели на серия пиар операции с изключително изключително висок разход на средства според мен. Примерът със залавянето на избягалия затворник, където бяха включени ловци, кучета, бронетранспортьори, вертолети в един момент

най-вероятно вече надвишава броя на хората, които патрулират по улиците и които пряко се занимават с охраната на обществения ред. В Министерството има създадени сигурно над 20 дирекции със заместник-директори, началници на отдели и като сложим Академията на МВР, Института по психология и ред подобни служби, ще видите, че нещата не са толкова розови, колкото бившият заместник-министър господин Ципов представя.

Моля, продължете, госпожо Ангелова.

на ред 1. Политика в областта на правосъдието числото „103 936,7“ се заменя с „111 299,5“. б) на ред 2. Политика в областта на изпълнение на наказанията числото „ 185 047,4“ се заменя със „198 879,3“. в) на ред Всичко числото „299 194,4“ се заменя с „320 389,1“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13. ХРИСТОВ: Продължаваме с изказванията. Има ли изказвания? Не виждам. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Гласували

б) на ред Всичко числото „1 490 368,1“ се заменя с „1 600 368,1“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Дора Янкова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14: „Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2020 г., както следва: по приложена таблица. (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: по приложена таблица. (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва: по приложена таблица.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Изказвания, колеги? Госпожо Янкова, господин Гьоков. Заповядайте,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Предложението, което направих, касае промяна в бюджетните отношения на Министерството на труда и социалната политика. Благодаря на Бюджетната комисия, че се е съобразило и подкрепи това предложение на второ четене в Комисията. Какво касае предложението? Това, колеги, е свързано с увеличение на основните заплати на социалните работници и служителите от дирекциите по социално подпомагане и всъщност е само 5 млн. През месеца стачкуваха социалните работници и служители и искаха много по-високо увеличение – 40% и КНСБ, и „Подкрепа“. Това предложение от 5 млн. лв. е реално до 15% увеличение и касае около 4700 човека. Предполагам, че хората, заети с тази материя, знаят, че средната заплата за начинаещ в тази сфера е малко над минималната заплата. Смятам, че тази подкрепа, която днес очаквам от народните представители – всъщност в чл. 1, се радвам, че предложението беше съобразено и бюджетните отношения не бяха нарушени, а бяха отразени и в самата рамка на чл. 1 като приходи и разходи, което е само една първа крачка като отношение към социалните работници. Необходимо е това да продължи като политика на българския парламент и може би през следващата година да развием отношението си като увеличение на заплатите – и на заетите в Агенцията по заетостта, по заетостта, и в Държавната агенция за закрила на децата, както и в Инспекцията по труда. Направих това предложение съзнателно, защото през годината правих питане към министър Петков, тогава като министър, по отношение на ниските заплати на хората, заети в социалната сфера – едни от най-ниските, и заедно с това миналата година правих стъпка за подкрепа и политика. Радвам се, че има възможност по определени политики парламентът да чува и опозицията, и синдикатите, и работещите. Това ще бъде една добра стъпка днес – да увеличим тези заплати с до 15%. Благодаря. Благодаря Ви. Има ли реплики? Госпожо Ангелова – изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Темата за повишаване заплатите на социалните работници заслужава внимание. Като човек, който над 20 години е работил в тази сфера, знам колко е тежка и отговорна работата на социалните работници. Това са едни от хората, които получават най-ниски доходи в държавния сектор. Както и беше споменато, заплатата на начинаещ социален работник е близка до минималната работна заплата, а същевременно социалната сфера се товари непрекъснато с нови задължения, нови дейности предвид на приетите нови закони през тази и предходната година. Затова колегите социални работници, работещи в Агенцията за социално подпомагане – близо 4700 социални работници, заслужават по високо увеличение на заплатите от 1 януари 2020 г. от предвиденото 10-процентно увеличение в бюджетната сфера. Ние ще подкрепим това предложение за повишаване на работните заплати на работещите в Агенцията за социално подпомагане. Става въпрос за 5 милиона лева. Не е необходимо допълнително да се увеличават средствата в бюджета на Министерството на труда и социалната политика, тъй като бюджетът на Министерството на труда и социалната политика е един милиард и 400 милиона лева приблизително, а тези пет милиона могат да да намерят място във фонд „Работна заплата“ от вътрешно преструктуриране на бюджета на Социалното министерство и това е отразено в доклада за второ четене на бюджета на Социалното министерство. Това е един реверанс към тази тежка и изключително отговорна професия и по този начин ние ще можем да задържим социалните работници да останат да работят в дирекцията „Социално подпомагане“ и ще можем да мотивираме тези хора да работят, както и досега, със сърце и душа в тази изключително тежка и отговорна професия. Затова призовавам всички народни представители да се обединим в това предложение и да подкрепим на второ четене предложението за повишаване на заплатите на социалните работници от

България): Господин Председател, уважаеми господа министри, уважаема госпожо Заместник-министър, господин Председател! На мен ми се щеше щеше да покажа пред народните представители, че е добре да бъде тук министърът на труда и социалната политика, въпреки че не подценявам в никакъв случай участието на заместник-министъра в дебата. Но като нов министър може би тя щеше да каже нещо повече – доволна ли е, е доволна от бюджета на Министерството на труда и социалната политика, защото наистина чл. 14 се отнася за бюджета на Министерство на труда и социалната политика. Дори тук наред с всичко останало са и средствата за персонал, за заплатите на работещи в социалната сфера, субсидии и текущи разходи, трансфери за юридически лица с нестопанска цел, тук са капиталовите разходи, тук са политиките в областта на пазара на труда и свободното движение на работници и трудовата миграция, тук се финансират политиките в областта на трудовите отношения, тук се финансират политиките в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете, политиките в областта на хората с увреждания, политиката в областта на социалното включване, политиката в областта на жизненото равнище, демографско развитие и социалните инвестиции. Тук на всички социални политики в социалната сфера са са изразени финансите, с изключение на пенсиите, които са в държавното обществено осигуряване, и обезщетенията за майките. Така че това е много важно за мен – какво е отношението на министъра и какво е отношението на народното представителство към бюджета на Министерство на труда и социалната политика, много или малко са предвидените тук средства за реализиране на социалните политики. Както казах още при приемането на бюджета на държавното обществено осигуряване на първо четене, пък и на второ четене, според Евростат България е страната, която дава най-малко пари за пенсии и помощи и се нареждаме сред седемте страни в Европейския съюз с най-ниски и най-малки социални разходи. Тези разходи у нас са само 17% от брутния вътрешен продукт. За сравнение за социални разходи във Франция

на социалната закрила са социалните вноски, които представляват около 55% от общите постъпления и трансфери от държавния бюджет, който се формира от данъци, акцизи, такси и осигуряват около 40% от социалните разходи. За да достигнат средното ниво в Европейския съюз като дял от брутния вътрешен продукт, разходите за пенсии и социално подпомагане трябва да нараснат с няколко милиарда. Поради краткото време, с което разполагаме за на нашите предложения, няма да представяме и мотивираме всички наши предложения, чиято реализация изисква увеличаване на приходната част на бюджета. Само ще спомена това, което споменаха преди мене хората, които говориха – Дора Янкова и Светлана Ангелова, че експертите и специалистите, работещи в социалната сфера Агенция за социално подпомагане и Агенция по заетостта, пък и другите агенции в рамките на Министерството на труда и социалната политика, са с най-ниски заплати в публичния, в обществения сектор. В още по-незавидно положение са останалите социални работници, които работят по предоставяне на социалните услуги по общини. Реално ниското заплащане действа демотивиращо на работещите в социалната сфера и всичко това прави професията на социалния работник неатрактивна и нежелана и води до текучество. Това води до невъзможност да се повишава качеството на социалните услуги и удовлетвореността на хората, които ги предоставят, и на хората, които ги ползват. Затова е необходим ръст на разходите за персонал в социалната серия като предпоставка, от една страна, като инструмент за мотивация на работещите в нея, а от друга страна, като елемент от политиката по задържане на подготвени и мотивирани кадри за повишаване на интереса към професията социален работник. Аз няма да коментирам малко ли са или са много средствата, с които увеличихме бюджета, за да се увеличат заплатите. Според мен са малко, но ще подкрепя и това защото тези хора трябва да получат малко повече от останалите държавни служители, защото са с най-ниски възнаграждения. Тук може би трябва да спомена и средствата, отделени в в бюджета на Министерството труда и социалната политика, с които ще се реализират политиките в областта на пазара на труда. Тук попада Националният план за действие по заетостта. По всяка вероятност тази година, както и всички други неща, няма да има увеличение за за този план за действие, въпреки че увеличава минималната работна заплата. Ето че не ми стигна времето да презентирам така нашите предложения, които са в областта на политиките за социално подпомагане. (Председателят дава сигнал, че времето е

господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! И аз ще изразя съжалението си, че в момента не виждаме министъра на труда и социалната политика, когато коментираме целия бюджет на Министерството на труда и социалната политика. Ще кажа две изречения по отношение на предложението за увеличение на бюджета за заплати на социалните работници. В страната има 35 агенции за социално подпомагане и над 4000 души работят, но искам от тази зала да подчертая какво е възнаграждението на тези социални работници. Ако знаете, те получават възнаграждения в размер от 650 до 750 лв., които средства са приблизително равни на минималната работна заплата. Крайно време беше наистина да се сетим за социалните работници, които изпълняват едни изключително трудни ангажименти, с оглед на това че през миналата година ние приехме и новото законодателство за хората с увреждания и ги натоварихме с допълнителни задачи, които те трябва да изпълняват чинно. Независимо от това аз се радвам, че днес в тази зала има разбирателство по отношение на техните възнаграждения, но се надявам това да бъде първа стъпка, защото нивата, от които те тръгват, и това увеличение, което те ще получат от 15% на своите възнаграждения, по никакъв начин няма да отговори на необходимостта от увеличаване на техните възнаграждения и през следващите години и те трябва да бъдат на фокус, защото тяхната работа е изключително важна. Те работят за социално уязвимите групи. И в тази връзка се радвам, че всички в тази зала консенсусно подкрепяме това предложение за увеличаване на възнагражденията. Благодаря.

след това започнахме да разглеждаме бюджета на държавното обществено осигуряване до 20 ч., тя беше тук – министър Сачева,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, господа министри! Нека всеки сам в тази зала си направи извода за това, което каза колежката Ангелова. Аз смятам, че независимо от времетраенето, решението е взето вчера, но длъжността министър на труда и социалната политика е такава – отговорността се носи всеки ден и всеки час. Така че това беше и моят апел – за такива важни въпроси присъствието на министъра да е обосновано и на място. Господин Димитров, имате думата. Благодаря, уважаеми господин Председател. Просто искам да направя заявление от името на нашата парламентарна група, че ние ще подкрепим този текст. Нашите колеги са го подкрепили в Бюджетна комисия не защото БСП го иска или някой не го иска, а защото тези хора наистина заслужават малко по-голяма заплата. Това няма да намери някакво рязко отражение в бюджета. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, случва се нещо, което рядко сме виждали в тази зала, откакто сме заедно. Аз искам да поздравя управляващите от ГЕРБ и „Обединени патриоти“ за това, че проявиха разум и подкрепят предложението на „БСП за България“. Това е първото, което подкрепяте в този бюджет, дано да повлече крак и да има и следващи, но това е предложение, което заслужава съгласие, тези хора заслужават съгласие. И макар и рядко да се случва, аз днес от трибуната от името на колегите от парламентарната група Ви поздравявам за решението да подкрепите предложението ни. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на чл. 14. Гласували

ал. 2: а) на ред 1. Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве числото „104 155,3“ се заменя със „115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

че за един сериозен разговор по определяне бъдещето на съответния отрасъл през следващата година министърът, който отговаря, го няма, и това намалява нашето експертно начало. Още повече този бюджет е внесен от Министерския съвет и би трябвало вносителят в съответната област да бъде тук. Аз

Ще маркирам само някои области. На първо място, това е плачевното състояние на психиатричните болници. Тези, които имат в своите области психиатрични болници, знаят за какво става дума. Не искам да изказвам силните думи, защото не е тук мястото да да правим черна статистика, но там положението е плачевно. На второ място, силно са подценени капиталовите вложения в тези болници, за които отговаря Министерството на здравеопазването. Това са областните и университетските болници. Те не чувстват рамото на своя собственик с принципал министърът на здравеопазването или малкото средства, които са определени, се раздават по съвсем друг начин. Има и някои специфични проблеми, които трябва да се решат, и предполагам, че колегите след малко ще говорят за тях. Един от тях е търсеното финансиране на така широко известната детска болница – Педиатричната болница, която трябва да намери достатъчно пари. За съжаление, към този момент не се знае колко струва тя. Колегите ще говорят за болницата в Ямбол. Колеги, трябва да разберем, че ако искаме да имаме съвременно здравеопазване, то струва пари. Ако ние считаме, че нашият български народ не може да си плаща услугите, а ние от нашата парламентарна група определено считаме така, то ние трябва да осигурим изследвания и повече медицински дейности там, където хората да не вадят парите от джоба си и да не стигаме до тези 46,6% доплащане,

е обосновано от необходимостта за осигуряване на финансов ресурс за извършване на неотложни ремонтни дейности в редица болнични заведения в страната. В своята цялост то включва и необходимите средства в размер на 30 млн. лв. за доизграждане на новия болничен комплекс на Многопрофилна болница „Св. Пантелеймон“ в град Ямбол. Защото още от 2012 г. управляващите от ГЕРБ са поели ангажимент пред ямболските жители за довършване на новата сграда на болницата с краен срок първата половина на 2014 г. Оттогава досега – почти нищо, освен подмяна на дограмата на сградата през 2013 г. на обща стойност 1,5 млн. лв. Решението на Министерския съвет от началото на 2018 г. за осигуряването на необходимите средства за довършване на сградата като че ли е забравено, защото в продължение на вече почти две години при уж осигурено финансиране, не са реализирани никакви действия за довършване на сградата. Докога ще се отлага този важен за жителите на Ямбол проблем? Многопрофилната болница в град Ямбол обслужва население от над 60 хиляди души от цялата област. Строена е на павилионен принцип и всичките ѝ отделения се помещават в 17 отделни сгради, строени в началото на ХХ век, които в момента са далече от стандартите на съвременната медицина, а някои от тях се нуждаят и от спешен ремонт. Във връзка с гореизложеното, гореизложеното, уважаеми дами и господа, предлагаме да бъдат увеличени средствата в политиките на Министерството на здравеопазването, както и в частта на капиталовите разходи, и Ви призовавам да я подкрепите. Благодаря Ви за реплики? Други изказвания? Господин Радев,

Уважаеми господин Председателстващ! Съжалявам, че не мога да кажа: „Уважаеми господин Министър!“ Даже не виждам никой от неговите заместници тук в залата – не знам по какви причини. Бих искал да кажа в началото на моето изказване, независимо че бюджетът на Министерството на здравеопазването е несравним с този на НЗОК и той за тази година е увеличен със 118 млн. лв., Министерството на здравеопазването е основният – ще си позволя да цитирам тук един мой бивш колега, който е настоящ министър на правосъдието – основният конструкт, около който се завърта цялата логистика на здравеопазването. Без силни политики на Министерството на здравеопазването във всички изредени тук съвсем съвестно, но след малко аз ще си позволя да кажа как – финансирани програми, истинско здравеопазване, независимо колко пари се дават в НЗОК, не би могло да се реализира в интерес на нацията. В този смисъл аз ще се обърна към някои от основните проблеми здравна организация и на Международната банка за развитие, които участваха в някои наши съвместни форуми, че основните проблеми на съвременното здравеопазване трябва да бъдат насочени в ХХI век към проблемите на превенцията на заболяването. Тук ние имаме отделни бюджетни програми, цитирам ги точно: „Промоция и превенция на незаразни болести“, които включват изключително важната социална група на онкологичните заболявания, и „Профилактика и надзор на заразните болести“. Там, за съжаление, има съвсем минимално увеличение в едната посока – в първата програма за за заразни заболявания, а по отношение на „Промоция и превенция на незаразните болести“ даже има намаление на разходите за тази година. Ако говорим по отношение на заразните болести, всички членове на Комисията, включително и нейният председател, получиха едно писмо от Асоциацията по превантивна медицина, които сериозно възразиха срещу нефинансирането през тази година на три направления ваксинационни програми. Аз си спомням колко трудно една от тях влезе в Националната ваксинационна програма. Това, разбира се, представлява проблем, който си заслужава да бъде решен с предложенията, които ние сме вкарали в различните направления на политиката на Министерството на здравеопазването. Колкото до един изключително важен стожер за оформяне на целия диагностичен набор от политики в областта на заразните заболявания, бих искал да Ви споделя, че Центърът по заразни и паразитни болести, който е основата на цялостната ни политика в профилактиката, лечението, предпазването от заразни заболявания, изпитва остър недостиг от финансиране.

които биха изпълнявали специалисти със специалността по клинична медицина за магистър и съответната специалност в областта, необходима за развитие на този толкова важен клон на превантивната и лечебна медицина, която се контролира от държавата, и това е съвсем уместно. Искам да се обърна към един от много важните раздели и това е „Диагностика и лечение“ и специално в неговата бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“. Вие си спомняте, уважаеми колеги, че през месец февруари ние тук имахме едно продължително дебатиране на проблемите на трансплантационната програма във всичките ѝ направления в България. Сега виждаме, че там са отделени средства, но те по наша преценка, като се има предвид, че имаше готова програма за създаване на Национална донорска банка за стволови клетки в България, която струва, словом и цифром, 15 млн. лв., тези средства не са достатъчни и ние смятаме, че в това отношение може действително много да се пожелае. Още повече, в същата тази програма са включени

Не виждам реплики. Изказване? Заповядайте

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз също много съжалявам, че няма представител на Министерството на здравеопазването и основно министърът. Искам да се аргументирам за нашите предложения за увеличаване на средствата в две области, а именно в „Политиката в областта на превенцията и и контрола на общественото здраве“, а също така и в „Политиката в областта на диагностиката и на лечението“. Относно второто – „Политиката в областта на диагностиката и лечението“. Смятам, че тук е редно да си зададем въпроса: какво става с общинското здравеопазване и дали то отново ще може да разчита на помощ от страна на Министерството на здравеопазването, а именно за оцеляване? Искам да Ви напомня, че в началото на миналата година с парите, които бяха осигурени – тези 30 милиона, от които 18 милиона достигнаха до общественото здравеопазване, то бе спасено. Определено с тези пари то бе спасено. Надявам се наистина това да се получи отново, още повече че от месец януари с вдигането на минималната работна заплата се поставя на поставя на карта директно оцеляването на тези болници. Относно „Политиката в областта на превенцията и контрола на общественото здраве“. Уважаеми дами и господа, аз не видях никъде в предложените три скринингови програми за социално значими и ракови заболявания освен злокачествено образувание на млечната железа, шийката на матката и сигмата, и ректума, не видях никъде за карценом на простата.

Вижте, извинявайте, говоря за скрининг, а не за изследване на туморен маркер, абсолютно различни неща. Дори не туморен маркер, а простатно-специфичен антиген, който не е дори и туморен маркер, а само прогностичен белег. Така че, когато говорим за Национална профилактична програма, това трябва да включва и рака на простата, защото едно изследване на PSA не решава проблема. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми доктор Тасков. Реплики? Изказвания?

Като продължение на изказването на доктор Тасков ще кажа, че проблемното общинско здравеопазване е отговорно и за националната сигурност на България. Да припомня ли за 10 години колко общински болници затвориха врати?

Все пак тук сме равностойни. (Шум и реплики.) Но когато е блокирано общинското здравеопазване, за да се осигури някакво здравеопазване на това българско население, все пак трябва да имаме и една силна Спешна помощ. Години наред освен 10-процентното увеличение на заплатите на работещите в Спешната помощ държавата нищо не предприема по отношение модернизацията и осигуряването на кадрите на Спешна медицинска помощ – поне една линейка да купи държавата. Разчитате само на европейски проекти, които са защитени още преди години и не можете да ги довършите докрай. Това, с което се гордеете, с което спечелихте изборите и излъгахте българския народ, че ще защитите тази европейска програма за модернизация и усъвършенстване на кадрите в системата на Спешна медицинска помощ, удари на камък. (Шум и реплики.) Тук го няма министъра за пореден път, за да му кажа, че Министерството на здравеопазването няма капацитета и необходимите кадри да ръководят здравеопазването в Република България, за пореден път искам да му кажа, че дори и една малка община в България със своя нисък капацитет защитава повече европейски програми, отколкото Министерството на здравеопазването. България е длъжник към лекарите, които работят в системата на Спешна медицинска помощ, защото целият преход, който извървя България в системата на здравеопазването, го дължим на тези лекари. Те са буфера на недоволните пациенти от качеството и достъпността, за които се говори всеки ден в тази зала нито има качество, нито има достъпност. Ако държавата няма отношение към лекарите, които са на фронта, които ежедневно се грижат за живота и здравето на хората, какво остава за останалата част от от тези, които работят в сферата на здравеопазването. Няма да подкрепим бюджета особено в сферата на бюджета на Министерството на здравеопазването. (Шум и реплики,

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! И аз като преждеговорившите се учудвам как уважаемият господин Министър, който не обича да му казваме „уважаем,“ го няма в залата. Очевидно той не уважава нас, народните представители, когато гласуваме най-важния закон за неговото министерство. В продължение на темата за социално значимите болести много бих искала да ми отговори някой от Министерството, въпреки че очевидно няма никой: как се изчислява скринингова програма за жените за рак на гърдата – предвидени 2000 бройки за годината, при статистика от 4000 ежегодно разболяващи се нови жени от тази страшна болест, и каква скринингова програма е тази, която не може да обхване дори половината от средностатистическата разболяемост? Какво правим отново с децата, за които поредна година няма нито една нова скринингова програма, а заболяемостта, както виждаме, се увеличава с всеки изминал ден? След като не увеличихме и не намерихме достатъчно пари за медицинските сестри в училищата и в детските ясли, ние продължаваме по никакъв начин да не се грижим и за здравето на нашите деца. Затова в предложенията, които правим, сме заложили увеличаване на парите в две сфери – в „Политиката в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, и в „Политиката в областта на диагностиката и лечението“. Призовавам Ви, уважаеми колеги, така както направихте първата стъпка към съзнателното поведение да подкрепите добро предложение от нас, така направете и втората стъпка. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Славова. Реплики? Не виждам. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

за увеличаване на капиталовите разходи на Министерството. За съжаление, отново, както го правите всяка година, обещавате едни неща на ямболските граждани и гражданите на областта, след това не се случва нищо.

Още повече че непосредствено преди местните избори министър-председателят за четвърти или пети път обеща да бъде достроена ямболската болница, виждаме, че това няма да стане и сега. Аз предполагам, че и на следващите парламентарни избори пак ще дойдете и пак ще обещаете тази болница, но искам да Ви кажа, че все по-малко хора Ви вярват в Ямбол, с тази политика ще изчезнете.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Аз също гласувах „против“ тази политика, направена в сферата на здравеопазването, която наблюдаваме вече десетина години в България, защото доведе до закриване и опасност от закриване на болници – на областни болници с държавно участие. Такава е болницата, за съжаление, във Видин и независимо от това какво е ръководството на болницата и колко добре се справя, самата политика е сгрешена. Вече падат отделения в болницата и не могат не могат да съществуват, защото няма кадри във Видин и заплащането е ниско, защото обезлюдяването е на много високо ниво, демографската катастрофа там е със заплашителни размери. Гласувах „против“, защото здравеопазването не е търговия, защото с болните не може да се води търговия – здравето не е търговия. Това е принципното различие между нашите предложения – тези на „БСП за България“ и политиката, която се води към този момент от управляващото мнозинство. Затова гласувах „против“ и се надявам въпреки тази политика българското здравеопазване да оцелее и все пак да успее да даде някаква по-добра защита на болните, на нуждаещите се в България.

Няма. Не виждам числото в трета колона на таблицата се променя от „22 853,8“ на „28 853,8“.“ Комисията не подкрепя предложението.

В ал. 2: а) на ред 1. „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“ числото „650 177,9“ се заменя със „720 177,9“; б) създава се ред 4:

следва таблица.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на

следва таблица. (3) Утвърждава максималните размери и ангажименти за разходите, които могат да бъдат поети през 2020 г. и максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерство на образованието и науката, както следва: (съгласно таблица). (4) Определя трансферите от бюджета на Министерство на образованието и науката за Българската академия на науките и държавните висши училища, както следва: (съгласно таблица.).“

Уважаеми колеги, остана по-малко време, отколкото дори за едно изказване. Смятам, че бихме могли да спрем. Следващото редовно пленарно заседание е на